про енергетичну ефективність будівель, проект Закону про комерційний облік комунальних послуг. В порядку денному так і зазначено, що о 16:00 ми переходимо до питань блоку енергоефективності. Отже, це буде друге читання, тому ми можемо починати його обговорювати, і поки будемо обговорювати, думаю, наш зал буде змобілізований. Тому, колеги, я прошу всіх приготуватися до роботи. Автори, я бачу, є, так? Альона, ви доповідаєте зараз, так. І я прошу приготуватися до реєстрації. Прошу заходити в зал. Також ми потім на прохання багатьох депутатів я запропоную перенести законопроект щодо деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин. І я сподіваюся, що ми до нього дійдемо і теж зможемо його розглянути. У нас дуже напружений і насичений порядок денний. І тому я прошу усіх приготуватися до інтенсивної і ефективної роботи. Отже… (Шум у залі) Ні, зараз ні, я говорю, що по ходу, у другій половині. Колеги! Олександра, зараз ми нічого не розглянемо, розумієте. Ми зараз увійдемо в два законопроекти енергоефективності, дуже важливі. Потім у нас буде три законопроекти, і після тих двох, можливо, ми перенесемо про гуманне ставлення тварин. Після двох перших. Це буде приблизно 17-а година. А зараз нам треба, чим швидше почати роботу і чим швидше приступити до розгляду законопроектів. Готові до реєстрації, колеги? Я прошу зареєструватись для участі у вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу взяти участь в реєстрації і прошу зареєструватися. Будь ласка. 16:05:45 У залі залі зареєстровано 361 народний депутат. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. До мене надійшла в президію відразу з початку роботи заява про перерву від двох фракцій "Народного фронту" і Радикальної партії, вони готові замінити її на виступ від трибуни. Тому давайте 3 хвилин виступ і переходимо до законопроектів. Хто виступає? Андрій Лозовой. Будь ласка, Андрій Лозовой, 3 хвилини. Андрій Лозовой, Радикальна партія Ляшка. Шановні колеги, багатьом з вас, я не буду називати прізвищ, має бути соромно. Ви тільки що йшли повз Верховну Раду, хто йшов там повз ту частину, де перший під'їзд, ви бачили, як там на лютій спеці пікетують люди, виступають, більшість з вас до них навіть не підійшли. А це цивілізовані люди, це прогресивні люди, які вимагають від цього парламенту прийняти проект Закону 5119-1, який посилює кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Рівень цивілізованості суспільства визначається в тому числі гуманним ставленням до тварин. Всі ми знаємо, що виродки-живодери постійно виловлюють тварин, в першу чергу собак, катують, вбивають, знущаються. Чому ця нечесть має далі це робити і лишатися непокараною? Тому я прошу вас, шановний головуючий, негайно внести в порядок денний проекти із зоозахисних законів, а від вас, колеги, схаменутися, не бути байдужими,

Тому що, коли Артур Шопенгауер писав про те, що "чим більше я знаю людей, тим більше люблю собак", то це, мабуть, і багатьох присутніх в цьому залі стосується, тому що собаки розумніше за багатьох депутатів, яким байдуже, коли катують цих нещасних собачок, котиків, коли їх вбивають, коли їх роздирають на шматки просто через своє звіряче маніакальне задоволення. І ці виродки лишаються не покараними тільки невідомі патріоти час від часу їх виловлюють. Але має працювати не громадський спротив насильству, має працювати закон. Ми маємо внести ці зміни, які передбачені проектом Закону 5119-1 і суворо карати виродків, які катують, вбивають тварин. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я тільки мушу зазначити, перед тим як щось вимагати в Голови Верховної Ради, треба прочитати порядок денний. А якщо є достатньо кваліфікації, прочитати порядок денний, можна збагнути, що Закон 5119-1 є в порядку денному. Більш того, починаючи вечірнє засідання, я наголосив, що після двох законів енергоефективності я поставлю на голосування пропозицію перенести його на розгляд відразу після тих двох законів. Треба уважно чути Голову Верховної Ради і тоді не буде необхідності відтягувати той момент, поки ми зможемо їх розглянути. Давайте працювати, приймати рішення, чим швидше ми приймемо рішення, тим швидше ми перейдемо до Закону про захист, гуманне ставлення до тварин. Дякую. Ми переходимо до питання енергоефективності. І я ставлю на розгляд проект Закону 4941-д: про енергетичну ефективність будівель. Це друге читання, воно не потребує інакшої процедури. доповіді заступника голови Комітету з питань будівництва і містобудування і житлово-комунального господарства Бабак Альону Валеріївну. І прошу приготуватись авторів поправок до роботи. Будь ласка, пані Олена. Дякую, шановний пане Голово. Шановні народні депутати! Шановні українці! Комітет з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства на своєму засіданні 7 червня 2017 року розглянув порівняльну таблицю законопроекту про енергетичну ефективність будівель прийнятого парламентом 4 квітня цього року За час доопрацювання проекту до нього додатково надійшло 202 поправки від 11 народних депутатів України, 159 з яких враховано, в тому числі редакційно та частково, а 43 правки відхилено як такі, що суперечать концепції та завданням проекту. Основні принципові зміни, що внесені до редакції до редакції до другого читання. Відповідно до вимог Директиви 2010 року № 31 Європейського Союзу уточнено термінологію, зокрема, визначено "енергоаудиторів" як осіб, фізичних осіб, які отримали кваліфікаційний атестат та мають право на проведення сертифікації енергетичної ефективності, та окремо фахівців з обстеження інженерних систем. Оскільки сертифікація будівель і обстеження є різними по суті процесами і потребують різної кваліфікації. Визначення поняття "економічної доцільності" при дотриманні мінімальних вимог щодо енергетичної ефективності. Відкореговано визначення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель. Більш чітко сформульовано перелік будівель, для яких сертифікація є обов'язковою. Уточнення порядок проведення професійної атестації енергоаудиторів, визначені вимоги до їх діяльності, їх відповідальність та порядок здійснення контролю. Доповнено проект новою статтею щодо саморегулівних організацій в сфері енергетичної ефективності. Оскільки, відповідно до вимог Директиви 31, мають бути незалежні інституції в сфері енергетичної ефективності. Встановлено вимогу розміщувати витяг з енергетичного сертифіката будівлі в доступному для ознайомлення громадян в місті в будівлі, а не сам сертифікат, який є більш об'ємним документом. Отже, спрощено та здешевлено, в порівнянні з першою редакцією, саме процес оприлюднення сертифікатів. Узаконено енергетичний сертифікат, що розроблявся з 2006 року в складі проектної документації як енергетичний паспорт. Отже, достатньо одного сертифікату, а не двох, як було раніше в проекті та після прийняття об'єкта в експлуатацію. Підготовлену до другого читання редакцію проекту узгоджено з Мінрегіонбудом, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження, Секретаріатом Європейського Енергетичного співтовариства та іншими зацікавленими громадськими інституціями та міжнародними експертами. Головне юридичне управління завізувало законопроект без зауважень. Враховуючи нагальну необхідність прийняття проекту як складовою частиною пакету актів з енергоефективності, що підтримуються Європейським Союзом, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект (4941-д) прийняти в другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету та проголосувати за за нього, як необхідний для забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я прошу авторів правок приготуватись, але разом з тим прошу максимально ефективно працювати і я починаю перераховувати ті правки, які були комітетом відхилені. 2-а, Сольвар. Не наполягає. 7-а, Сажко. Не наполягає. 9-а, Підлісецький. Не наполягає. 14-а, Рябчин. Наполягає. Будь ласка. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" підтримує прийняття цього законопроекту, ми зазначаємо, що минулого тижня ми прийняли законопроект про Фонд енергоефективності, який не зможе працювати без цього законопроекту і для нас енергоефективність - це ключовий елемент енергетичної незалежності країни. Я можу сказати, що трошечки,

ГНЕУ не дало жодного зауваження, що буває дуже рідко, ви знаєте, які фахівці в нас гарні працюють і вони підтримують прийняття цього законопроекту. А друге, ми з авторським колективом, і я є співавтором даного законопроекту, як колеги з Комітету ПЕК і колеги з Комітету ЖКГ, ми впроваджуємо систему, яка є менш жорсткою, ніж європейська, адже наші наш житловий фонд не витримує жодних європейських стандартів. Тому просимо підтримати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Давайте йти швидше, чим будемо швидше йти, тим більше шансів буде його підтримати. 22-а, Левченко. Не наполягає.

123-я. Не наполягає. 131-а. Не наполягає. 141-а. Автор не наполягає. Колеги, у нас йде дуже злагоджено робота, фактично комітет зумів зняти усі дискусійні питання. Тому голосування може відбутися буквально за дві, три хвилини. Я прошу секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів, щоб вони зайшли в зал, і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал.

196-а, Соболєв. Не наполягає. І 198-а, Соболєв. Не наполягає. Таким чином комітету вдалося узгодити всі моменти спірні, які були на періоді підготовки до даного законопроекту. Ми закінчили обговорення правок. Зараз я надаю слово заключне для заступника голови комітету Бабак Олені Валеріївні. Через хвилину-дві ми перейдемо до голосування, я прошу всіх заходити в зал і приготуватися до прийняття рішення. Будь ласка, Олена Валеріївна, заключне слово. від імені Комітету будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства хочу подякувати всім, хто став співавторами цього законопроекту. Це дійсно представники Комітету паливно-енергетичного, Комітету житлово-комунального господарства, всім громадським організаціям, міжнародним інституціям, які долучилися до розроблення цього законопроекту для того, щоб він став збалансованим, компромісним і зрозумілим для українських громадян. Також цим законопроектом ми відкриваємо нову еру, я б сказала, у сфері будівництва, запровадження стандартів і переходу до будинків з близьким до нульового споживання енергетичних ресурсів. Цим законопроектом буде запроваджуватися національний план саме переходу до будівництва саме таких будинків. Ми удосконалюємо систему, методологію, визначення енергетичної ефективності в будівлях, ми запроваджуємо професію енергетичних аудиторів і попит на неї. Ми сподіваємось, що від цього законопроекту буде користь для української економіки, для українських громадян і для всіх нас, як платників податків, які мають сплачувати за енергетичні послуги бюджетних… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. БАБАК А.В. Тому, ще всім велика подяка і прохання підтримати цей законопроект і йти далі до впровадження вже саме енергоефективності в нашому реальному житті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І ще на завершення одну хвилину просить віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, я думаю в залі ніхто не буде заперечувати, щоб ми почули його позицію. Будь ласка, пане Геннадій, скільки вам, хвилину? Дві? Дві хвилини, добре, пане Геннадій, дві хвилини. А подивились на комплекс тих заходів, які ми можемо спільно запропонувати нашим громадянам. Ми розробили разом з депутатським корпусом, з експертами Закон про Фонд енергоефективності, який є технічним і фінансовим інструментом. Але для нас, для держави, для кожної української родини, щоб саме впровадження відбувалося максимально ефективно. Для цього потрібно в першу чергу проаналізувати в якому стані, що потрібно зробити, надати рекомендації і впровадивши енергоефективний захід максимально отримати ефект зменшення споживання енерговитрат для кожної української родини. Цей закон, який зараз ми розглядаємо дає можливість в першу чергу проаналізувати стан, надати рекомендації, визначити тих людей, які можуть це робити, які будуть нести відповідальність за те, що вони надають рекомендації. І саме головне створити прозорі умови роботи на цьому ринку. Ми дуже довгий час погоджували це з Третім енергетичним пактом, з Енергетичним Співтовариством для того, щоб знайти спільну мову і прибрати ті ризики, які стоять на обов'язковому впровадженнями зараз енергоаудиту. Ми практично відпрацювавши разом з депутатським корпусом знайшли той компроміс, який дозволяє сьогодні рухатись вперед і який дозволяє витримувати умови Третього енергетичного пакету. Але для нас дуже важливо, що саме, коли людина буде звертатися за допомогою, за технічною підтримкою, за фінансовою компенсацією енерговитрат вона повинна надавати ту рекомендацію і що саме потрібно зробити, і в якому стані знаходиться будівля для того, щоб отримати таку підтримку. І для нас дуже важливо сьогодні голосування по цьому законопроекту, тому що саме запровадження цього інструменту, по-перше, наближає нас до зменшення споживання, по-друге, дає чіткий вихід з того стану житлово-комунального господарства і житлового сектору… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. …який на сьогодні втрачає втричі або в п'ять разів більше, ніж в країнах Східної Європи і це той момент, який я думаю, що безпосередньо може бути для кожного народного депутата як аргумент, коли ми кажемо, до зменшення споживання енергоресурсу. Я хочу подякувати всім депутатам, які працювали над цим законопроектом між першим і другим читанням, які внесли свої рекомендації. І саме головне, я думаю, що розробка нормативних актів, які будуть впроваджуватися в цей законопроект також повинна продовжуватися, в тому числі й депутатським корпусом... 10 секунд, завершіть, Геннадій. ЗУБКО Г.Г. Тому я закликаю просто зараз підтримати цей законопроект, який два роки знаходиться в парламенті для того, щоб нам дати можливість саме зменшити споживання і в країні, і в українських родин. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам . Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця покинути закутки на ложах і переміститись у сесійний зал, максимально наблизитись до своїх робочих місць. Я переконливо прошу поки ложу і проголосувати. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про енергетичну ефективність будівель, номер 4941-д в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Комітет опрацював ми маємо варіант повністю узгоджений з усіма фракціями давайте його підтримаємо колеги, голосуємо 4941-д в другому читанні та в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати.

Вітаємо комітет! Вітаємо міністрів! Переходимо до наступного проекту закону так само з блоку енергоефективності. Це проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (4901), це теж друге читання, тут правок трішки більше. я запрошую до доповіді секретаря Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Сташука Віталія Филимоновича. Будь ласка, пане Віталій. Вашій увазі пропонується проект Закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Законопроектом пропонується європейська модель, яка відповідає вимогам Третього енергопакету, за яким працюють 28 країн Європейського Союзу. Прийняття цього законодавчого акту є зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію щодо імплементації положень 27-ї директиви Європарламенту та Ради Євросоюзу, а також Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Верховною Радою 15 грудня 2010 року. Єврокомісія та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримують редакцію законопроекту, підготовлену за участю представників уряду, громадських організацій та міжнародних експертів. За час доопрацювання законопроекту до повторного другого читання до нього додатково надійшло 67 поправок, усього 273 було поправки від 15 народних депутатів, 181 з яких врахована, в тому числі редакційно, частково та по суті, а 92 поправки були відхилені як такі, що суперечать концепції та завданням проекту. Крім того, комітет на своєму засіданні визначив 14 поправок як структурні частини законопроекту, які є ключовими та мають вирішальне значення для прийняття збалансованого робочого документу. Ці поправки я перерахую обов'язково. І хочу сказати, що основна мета проекту закону – це перехід на стовідсотковий облік споживання теплової енергії, гарячої та питної води за допомогою лічильників, що унеможливить перекладання на пересічного споживача понаднормативних втрат монополістів та закладе принцип, відповідно до якого кожен оплачуватиме лише ті обсяги комунальних послуг, які фактично спожив. Ухвалення законопроект дасть змогу відмовитись від пострадянського релікту у вигляді норм споживання, які формуються у непрозорий та незрозумілий для споживача спосіб. Крім того, законопроектом закладаються основи справедливого розподілу обсягу спожитого тепла та води між мешканцями багатоквартирного будинку, що має не допустити повторення ситуації, яка мали місце минулого опалювального сезону. Окремо слід зупинитися на питанні внесків та встановлення вузлів обліку, яке викликало бурхливу дискусію під час розгляду законопроекту у другому читанні. Якщо зберегти існуючу практику збирання коштів на прилади обліку через тариф, то жителі, які вже оплатили вартість лічильника власним коштом, вимушені будуть повторно сплачувати його вартість. Подібна практика довела свою неефективність, адже окремі регіони України досі оснащені побудинковими лічильниками на рівні 10 відсотків. Саме тому законопроектом пропонується прозорий механізм стягнення плати і встановлення обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку шляхом відшкодування внесків, які встановлюватимуться органом місцевого самоврядування індивідуально для кожного будинку. І хочу сказати, що… 30 секунд. Завершуйте. СТАШУК В.Ф. З метою недопущення подвійного нарахування споживачам плати за встановлення вузлів обліку до законопроекту внесені правки, згідно з якими Національному регулятору доглянуто… доручено переглянути тарифи та привести їх у відповідність із цим законом, тобто виключити з них складову, яка йде на встановлення лічильників. Хочу ще раз звернутися до всіх парламентарів з проханням і пропозицією підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Прошу авторів правок приготуватися до роботи. І теж сподіваюсь на ефективну, швидку роботу. Я буду зачитувати ці правки, які відхилені. 15-а, Константіновський.

Перша поправка на підтвердження, це поправка номер 3. Вона стосується того, що вводяться поняття внесків, вузол комерційного обліку, розподільного обліку, в якій фактично закріплюється можливість здійснення всіх витрат за рахунок споживачів, а також кабальний розподіл оплати за використані послуги, в тому числі за фактично не отримані послуги. Ця правка абсолютно неприпустима, номер 3. І я закликаю її поставити, я прошу її поставити на підтвердження і закликаю зал її не підтримувати, цю правку, як, власне кажучи, весь цей законопроект. Дякую. Будь ласка, пане Віталій. 16:28:32 СТАШУК В.Ф. Шановні колеги! Я хотів би вам нагадати, що комітет визначив 14 поправок як структурні частини законопроекту, які є ключовими. Це поправки номер 3, 34, 39, 95, 117, 122, 153, 158, 181, 190, 214, 226, 228 та 231. Це я про процедуру. А по суті хочу сказати, що спроби знову ж таки говорити про те, що існує щось безкоштовне і що цей закон нібито на догоду якимось олігархам, це просто словоблудие і потрібно його припиняти. До речі, хочу вам сказати, що є Асоціація водоканалів, яка якраз представляє нині чинні працюючі структури. І це ті структури, які не хочуть нічого змінювати. Так от, якраз вони і виступили на підтримку тих колег, які сьогодні намагаються не допустити прийняття цього закону. схвалювати рішення, потрібно про це пам'ятати і розуміти, що все, що називається "за кошти організації постачальника", це все є в тарифі.

3 поправка. Комітет просить підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-164 Рішення не прийнято. Я продовжую називати поправки, які відхилені. Пане Юрію, я до вас звернуся. А ви могли би всі назвати поправки, щоб ми проголосували їх? Так, Так, які є. Ну для чого ця трата часу, яка може тривати безкінечно? Будь ласка, дві хвилини, пан Юрій назве всі правки, які він хоче ставити на підтвердження. Дякую. Немає питань, я назву зараз всі поправки, які треба поставити на підтвердження. І хотів би зазначити ще раз, коли тут… маніпуляції. Шановні громадяни, коли ви приходите в магазин і купуєте овочі, магазин у вас за ваги не вимагає окремі гроші. Магазин не просить вас, купіть, будь ласка, ваги, щоб зважити ці овочі, або принесіть з собою ваги. Це все є в ціні цих овочів, власне кажучи. А тут пропонується, що громадяни мають самі за свої гроші встановлювати облікові, вузли обліку. Це абсолютно не припустимо. І це спричинить той факт, що люди не будуть цього робити, не зможуть цього робити. І як зараз відбувається, будуть платити по завищеним нормативам. Більше того, споживач змушений оплачувати внески на встановлення та обслуговування приладів комерційного обліку, навіть якщо він має автономну систему опалення та водопостачання, тобто коли він взагалі не користується послугами постачальника. І тут багато інших моментів, на жаль, за дві хвилини навіть не встигну це все озвучити. Тому я зараз прошу поставити на підтвердження наступні поправки. Поправку 3 ми вже поставили. Наступні поправки: поправка 10, 34, 39, 95,

Я окремо звертаю увагу як доповідача, так і головуючого про те, що такої процедури, як голосування за поправки потім блоком чи пакетом, немає. Немає такого поняття як "структурні поправки" в Регламенті Верховної Ради України. Прошу, будь ласка, дати можливість поставити ці поправки на підтвердження всі і закликаю зал за них не голосувати. Окремо, вибачте, будь ласка, я відкрив ще один документ, ще дайте озвучити ще 5 поправок: 18-а, 19-а, Все. Оце ці поправки і ті, що я сказав попередні, прошу, будь ласка, ці поправки поставити на підтвердження, закликаю зал їх не підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Юрій, я вас проінформую: пакетом поправки ставитись не будуть. Я ж кажу: пакетом ставитись не будуть. Разом з тим, хочу вас проінформувати (це вже в нас заведена практика, я порадився з юристами), після обговорення всіх правок голова комітету може просити зал повернутись до тої чи іншої поправки, якщо він вважає, що вона є критична для збалансованого закону. Тому, з вашого дозволу, зараз я пройдусь по тих поправках, які були відхилені, а потім поставлю всі ваші поправки на підтвердження, кожну окремо, а не пакетом. Тоді у нас буде дві історії: я зараз ставлю на підтвердження, а потім ми ще будемо повертатись… Прошу, прокоментуйте, пане Віталій, прокоментуйте. Шановні колеги, комітет на своєму засіданні визначив 14 поправок як структурні частини законопроекту, які є ключовими. Ці поправки я перерахував. Нам, дійсно, потрібно зараз зосередитись, сконцентруватись і визначитись, або ми підтримуємо цей проект, або ні. Коли говорити про красиві алегорії, які колега згадував, то коли покупець на базарі щось купує, то ваги залишаються у власності продавця, а тут це є власність мешканців будинку. потрібно менше красивих алегорій, а більше говорити про суть. Безкоштовних приладів обліку не існує! Нагадаю вам один факт. Наприклад, ви як киянин можете знати, що, скажімо, за 2016-2017 рік структуру тарифу в "Київенерго" було включено заходи із встановлення приладів обліку на 143 мільйони гривень. Якщо це безкоштовно, то я вас вітаю. Припиніть спекулювати і обманювати людей, нічого безкоштовного не існує. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зараз поставиться на розгляд цілий ряд поправок на підтвердження. Їх комітет підтримує і комітет наголошує на тому, що без них закон втратить свою суть. Тому я прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Я прошу, особливо ті фракції, які підтримують законопроект зараз зайняти свої робочі місця і приготуватись до голосування на підтвердження поправок. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал. Будь ласка. Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця. Зараз поставлю. Зараз поставлю. Все добре.

Отже, зараз я буду по одній ставити на підтвердження поправки. І прошу займати робочі місця. Починаємо з 10 поправки.

Отже, я ставлю пропозицію підтвердити 10 поправку, яку комітет врахував редакційно. До речі, ви пропонуєте її підтвердити чи рахувати повністю? І я прошу зал підтримати 10 правку, комітет просить підтримати її і просить її підтвердити. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу підтримати. Прошу підтримати. За-205 Я думаю, що є сенс змобілізуватись. Я думаю, що є сенс змобілізуватись, колеги. І я ставлю наступну поправку на підтвердження. Наступна - 34-а. Прошу зайти в зал і прошу запросити депутатів в зал, особливо членів комітетів і голів фракцій. Наступна ставиться на підтвердження поправка 34 народного депутата Андрієвського, комітет її врахував і комітет просить, щоб зал її підтримав на підтвердження. Отже, прошу підтримати і прошу підтвердити поправку 34 народного депутата Андрієвського. Прошу проголосувати, голосуємо, колеги, прошу підтримати, прошу підтримати, голосуємо. За-222 Я повернусь, 4 голоси, я повернусь, я прошу змобілізуватись, я прошу зайняти робочі місця, бракує 4 голоси. Я прошу змобілізуватись, Отже, я ставлю пропозицію повернутись до розгляду поправки 34 народного депутата Андрієвського, голова комітету просить її підтримати. просить її підтримати. Колеги, я вас прошу, ми повертаємось до законів, а до поправок ми тим більше можемо повертатись. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до поправки 34-ї народного депутата Андрієвського. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, кожен голос має значення, колеги. Кожен голос має значення, прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

Повернулися. Були факти не персонального голосування, тому ми переголосуємо. Але я ще раз говорю, коли ви даєте факти, ви, будь ласка, називайте прізвища і називайте хто. Отже, оскільки були сигнали про не персональне голосування, я ставлю на переголосування. Отже, я ставлю ще раз, переголосовуємо. Рішення не прийняте. Я переголосовую, ставлю на переголосування пропозицію повернутися до поправки 34 народного депутата Андрієвського. Комітет її підтримав і комітет просить її підтримати. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, прошу підтримати, голосуємо. Артур, голосуємо, прошу підтримати. За-222 Рішення не прийняте. Ряд депутатів не встигли, я повернуся, добре. Колеги, уважно, я дуже вас прошу. Я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до поправки 34 народного депутата Андрієвського. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос має значення, уважно голосуйте. 16:42:01 За-244 Рішення прийняте. Тепер, колеги, уважно, це буде багато голосувань, не відходьте. Я ставлю на голосування 34 поправку Андрієвського. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Прошу підтримати поправку 34, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. І будьте уважні, кожен голос має значення.

Колеги, не встигли, я ще раз ставлю, повернутись до 34 поправки Андрієвського, прошу проголосувати за повернення, прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати, прошу підтримати. за. І прошу проголосувати за поправку 34 народного депутата Андрієвського, прошу проголосувати, прошу підтримати, 34 поправку Андрієвського, голосуємо, колеги, прошу підтримати, 244 – за. Рішення прийняте. Колеги, тепер я буду наступні, 39 поправку народного депутата… 39… прошу підтримати, 39 поправку, прошу проголосувати. Прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу підтримати, прошу підтримати. за. Рішення прийняте. Наступна: 95-а, прошу проголосувати, прошу підтримати 95 поправку. Прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу підтримати. Вже коментували інші автори. за. Рішення прийняте. Наступна 117 поправка. Я наголошую її вже озвучили і її вже прокоментували, їх треба просто проголосувати не будуть п'ять людей озвучувати ту саму поправку. Наступна 117 поправка, прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати 117 поправку. Голосуємо. За-232 Рішення прийнято. Наступну, яку поставив Юрій Левченко на підтвердження, 122-а. Прошу проголосувати, прошу підтримати 112 поправку. Голосуємо, колеги.

За-232 Рішення прийнято. Наступна 153 поправка. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Комітет просить підтримати 153 поправку, прошу проголосувати, прошу підтримати. За-233 Рішення прийнято. Наступна 158 поправка. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Комітет просить її підтримати, колеги, голосуємо 158-у. Прошу проголосувати.

Наступна 181 поправка. Комітет просить її підтримати, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-233 Рішення прийнято. 214 поправка. Комітет просить її підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати. За-237 Рішення прийнято. Наступна, 226 поправка. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Комітет просить її підтримати, 226-а. Прошу підтримати.

228 поправка. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Комітет просить її підтримати. Будь ласка, 228-а, голосуємо.

За-234 Рішення прийняте. Наступна 18 поправка. Комітет просить її підтримати.

Колеги, я хочу нагадати вам, що комітет визначив 14 ключових поправок, 13 з них ми вже підтримали. Потрібно підтримати 3-ю і ми можемо голосувати в цілому за весь цей закон. Тому я прошу головуючого поставити 3 поправку і після цього ми можемо проголосувати за закон в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Віталій, ви мені дайте відповідь, 18-а, 19-а, 21-а поставити на підтвердження,

Прошу підтримати. Комітет її врахував. Прошу проголосувати. Голосуємо 18-у поправку. Прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги. 16:50:24 За-234 Рішення прийняте. 19 поправку – комітет її врахував – прошу підтримати, колеги.

Прошу проголосувати. Прошу підтримати 21 поправку на підтвердження. Прошу проголосувати. (Шум у залі) 21 поправку прошу підтримати. Голосуємо.

повернутись до 3 поправки народного депутата Андрієвського. Прошу підтримати повернення до 3 правки народного депутата Андрієвського. Прошу проголосувати. До 3 правки. Прошу підтримати. За-237 І тепер я ставлю 3 поправку Андрієвського. Комітет її підтримав і просить її підтримати. Прошу, колеги, проголосувати. Прошу підтримати. Прошу

За-242 Поправка прийнята. Отже, всі поправки, які дав народний депутат Левченко, ми пройшли. Тепер, колеги, я хочу спитати, хто ще наполягає на своїх поправках. Івченко. Будь ласка, включіть мікрофон Івченкові. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Андрій Володимировичу, вам має бути стидно. Ви запитайте, будь ласка, у депутатів, які голосували, за 226-у, за 214-у, за 171-у, вас дивляться люди. І люди стоять на балконі. Хіба вони всі знають, яка правка що означає? Хіба ми коментували, чому ми проти, наводили свої аргументи? Ні! Ви отак скопом все поставили. Половина залу навіть не знає, в чому питання закону, в чому питання правки правки і чому деякі народі депутати проти! Має бути соромно за таку роботу! Потрібно кожну правку ставити, обговорювати, а потім, коли є у коаліції кворум, тоді голосувати. Ви сьогодні знущаєтесь над Регламентом! У мене, наприклад, є коменти до всіх правок, які ми проголосували. Зараз ви будете ставити знову на переголосування, а я маю право поставити на підтвердження. Це перше. Друге. У мене багато правок. Тому це 20-а була. 24-а, я хочу всім нагадати, в чому смисл закону. І тим фракціям, які сьогодні турбуються за людей. Турбуйтесь, будь ласка. Перше. Будуть встановлювати…

На будинки будуть встановлюватись будинкові вузли обліку за рахунок людей. Витрати будуть покладатись на кожну людину. Це означає, що у людей будуть зростати тарифи на житлово-комунальні послуги. Раз. Друге. 30 секунд, завершуйте. Сплата і відшкодування буде відбуватись людьми! І встановлювати саме оплату і вартість будуть оператори зовнішніх мереж. Повірка буде відбуватись монополістами і сплата буде виставлятись людям. Заміна частини вузлів обліку буде відбуватись монополістом-оператором і знову на людей буде розкидатись ця плата. І хай ці фракції, які турбуються за людей, потім вийдуть до людей і скажуть, чому у них піднялись тарифи… Дякую. Оскільки було до мене звернення, хочу вам повідомити, що кожен депутат має право поставити на підтвердження поправки. Народний депутат Левченко поставив на підтвердження поправки і кожна з них була підтверджена голосуванням в залі. І вам має бути соромно за такі слова. Я взагалі це сприймаю намаганням відволікти Верховну Раду від закону щодо запровадження гуманного ставлення до тварин, до якого маємо потім перейти, і бажання затягнути нашу роботу. Не дозволю затягнути роботу. Кожна правка буде обговорюватися, буде голосуватися. Отже, я ставлю 20 правку на підтвердження. Увага! Це 20 правка, вона була відхилена. Івченко просить, щоб ми її підтримали. Комітет проти того. Я ставлю на голосування поправку номер 20 народного депутата Івченка. Хто підтримує цю правку, прошу проголосувати. Будь ласка.

За-98 Рішення не прийнято. 24 правка народного депутата Івченка. Комітет її не підтримує. Хто підтримує правку 24 Івченка, прошу проголосувати. Будь ласка. За-65 Рішення не прийнято. Колеги, хто ще наполягає на правках? Дерев'янко. Ні, почекай, хай Івченко завершить. Івченко, Вадим Івченко. Шановні колеги, я ще раз хочу сказати, особливо тим, хто буде повертатися в округи. У людей значно збільшилися тарифи на житлово-комунальні послуги, і сплата за ці вузли обліку буде лягати на людей. Я хочу сказати, що ви створите в під'їздах колгоспи. Людям буде нараховуватися по будинковим лічильникам вартість, яка буде розкидуватися потім на квадратні метри. Ніхто в квартирах встановлювати лічильники не буде. І будуть вони оплачувати і безпосередньо за сходові клітини, за підвали і так далі. Я хочу сказати, давайте концепцію цього законопроекту змінимо. Сьогодні є можливість як інвестиційну складову операторам зовнішніх мереж сплатити сплатити за людей і поставити ці вузли обліку, або відшкодувати там за рахунок бюджетів органів місцевого самоврядування. Давайте не будемо знову перекладати на людей. Це невірно. Я прошу цю правку теж ставити на підтвердження, 59-а. Дякую. Пане Вадим, наполягаєте на якихось правках, так, ви назвали? Бо я не почув, мене відволікли від роботи. Ні, не було названо, так? Це був просто виступ, так? Добре. Дерев'янко, будь ласка, одна хвилина. Шановні колеги, шановний Андрію Володимировичу! Ви знаєте, ви зараз пішли по такому шляху, який суперечить, насправді, Регламенту. Тому що замість того, щоб піти по кожній поправці, яка є непідтримана, і проголосувати, і прокоментувати кожну поправку, яка є відхилена, а в тому числі звернути увагу на зауваження чи пропозицію кожного депутата, відповідно до хронології поставити на підтвердження. Ви зараз зробили такий хаос, де пан Левченко зараз всі продиктував, зараз – пан Івченко. У мене також є поправки на підтвердження і ті, які я хочу відстояти і захистити як автор цих правок. І таким чином ви зараз розгляд цього законопроекту запустили зовсім по якійсь нестандартній процедурі, яка суперечить Регламенту. Я прошу вас поставити на підтвердження поправку номер 6, де написано, що "враховано частково". Насправді, вона не врахована абсолютно, ви її ще не ставили на підтвердження. Тому що мова іде… Дайте, будь ласка, 10 секунд. Мова іде по аналогії із моїм колегою, який говорив про ваги, коли ви приходите у магазин, так ще пропонується на громадян поставити додаткове навантаження про те, що вони мають ще, щоб ці засоби вимірювальної техніки… 30 секунд, завершіть. Я, шановні колеги, хочу вас запевнити, що рухаюсь я виключно в межах Регламенту. Коли депутат називає правки, я їх ставлю на підтвердження. Окрім того, хочу вам повідомити, що у нас попереду ще стоять надважливі запитання, які стосуються і гуманного ставлення до тварин, які стосуються і про вищу освіту в начальних закладах Одеської і Луганської областях. Коли в когось є намагання просто безкінечно затягнути питання, я вважаю, воно є неправильним і політично некоректним. Тому кажу зараз я, 6 правку…. Пане Віталій, прокоментуйте 6 правку. 16:59:35 СТАШУК В.Ф. Ми вважаємо, що її підтримувати в такій редакції, як пропонує депутат Дерев'янко, не потрібно. Ми її врахували так, щоб вона не суперечила комплексу комплексу законопроектів. Тому голосувати за цю поправку в редакції, запропонованій депутатом Дерев'янком, не потрібно. (Шум у залі) Та не

Отже, колеги, я… Увага! Я повідомляю, яка ситуація. Поправка врахована частково, Дерев'янко хоче, щоб вона була повністю врахована. Тоді це не на підтвердження, ні. Ви вже виступили. Це є пропозиція врахувати її повністю. Так чи ні? Отже, пропозиція, щоб поправка була врахована в редакції комітету. Я так поставлю, якщо так не буде прийнято, комітет проти цього. це стаття? ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз я ставлю на голосування пропозицію Дерев'янка, комітет проти цієї пропозиції. Хто підтримує пропозицію Дерев'янка, прошу проголосувати. Комітет проти того. Прошу проголосувати, хто підтримує. Хто підтримує пропозицію Дерев'янка, прошу проголосувати. 97. Пропозиція Дерев'янка не набрала більшості. Вадим Івченко, будь ласка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні громадяни України, я хочу сказати, що зараз у Верховній Раді відбувається змова. Змова як коаліції і деяких фракцій з опозиції, які зовсім не турбуються про людей. По-перше, концепція законопроекту перекладання вартості встановлення вузлів обліку на людей, вкрай невірна. І "Батьківщина" єдина фракція, яка всі ці правки голосувала утримавшись, тому що це невірна концепція. Люди не мають сплачувати те, що може сьогодні зробити монополіст. Це перше. І друге. Давайте ми будемо відверто говорити, що в під'їзді вони всі пересоряться, оскільки потім, після будинкового вузла обліку, це буде розподілятися згідно квадратних метрів. І ми розуміємо, що не всі в змозі будуть потягнути, сплачувати ті зайві метри, які будуть людям нав'язувати. Колеги, я прошу не голосувати. А Каплін, він знає більше, як працюють безпосередньо в Полтавській області. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу нагадати… (Шум в залі) Ні, вас не було ображень. Вас не образили. Вас вчора цілий день ображали, а сьогодні - ні. Колеги, я хочу нагадати, що слово береться для поправки тої чи іншої. Колеги, по поправкам всі завершили? Ще одна, колеги. Я прошу всіх. Дерев'янко, будь ласка, одна хвилина по поправках, будь ласка. І назвіть поправки всі, які вважаєте необхідні. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, поправка №19, яку комітет відхилив. Я пропонував: у пункті 10 частини першої статті 1, де визначення поняття кінцевого споживача комунальної послуги, виключити слова "або "або є співвласником багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників…" і так далі по тексту. Чому? Тому що колективні лічильники, які будуть встановлюватися відповідно до цього закону за рахунок громадян України, вони будуть посилювати роль колективного споживача з метою для того, щоб оплачувати послуги колективно за цим колективним лічильником. Замість того, щоб зробити концепцію безпосередньо індивідуального споживача, який буде платити за свої власні спожиті кілокалорії чи кількість води, чи куби, чи все інше. я пропоную поставити цю поправку проголосувати її, ту, яку комітет відхилив, от, і не підтримувати цю концепцію, яка запроваджена цим законом, який, до речі, став набагато гірший після його вдосконалення, тому що він однозначно зараз перекладає всіх неплатників на тих, хто буде платити через колективного споживача. Дякую. Дякую. Отже, я ставлю 19 поправу Дерев'янка на голосування. Хто підтримує 19 поправку Дерев'янка, прошу проголосувати, комітет проти,

Поправка 29, яку також відхилено. Хочу звернути вашу вагу, що я пропонував у пункті 13 частини першої статті 1 при визначенні поняття "виконавець комунальної послуги" додати до "суб'єктів господарювання" не лише виконавців, а й виробників відповідної комунальної послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води і централізованого водопостачання. Чому? Тому що споживач може укласти договір напряму із виробником послуги, а не з посередником, особливо це є актуальним, коли мова буде йти про реалізацію політики для альтернативних джерел енергії. Тому я прошу також цю поправку поставити на голосування 29-у. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 29 поправка була відхилена комітетом, хто її підтримує, прошу проголосувати, комітет - проти. Прошу проголосувати. – за. Рішення не прийняте. Будь ласка, зараз Івченко Вадим. Івченко, фракція "Батьківщина". Я прошу поставити на підтвердження правку 23, яка говорить про внески за встановлення обслуговування і заміну вузлів комерційного обліку – це будуть як постійні платежі в платіжках людей. Я прошу поставити на підтвердження.

Добре, я ставлю.

Отже, колеги, ставлю на підтвердження 23 поправку Гальченка і комітет просить її підтримати, він її підтримує. І я прошу проголосувати, підтримати 23 поправку, прошу підтримати 23 поправку.

За-173 Рішення не прийняте. І, колеги, я вас дуже прошу, не доведіть ситуацію до абсурду, на вулиці стоїть величезна кількість людей, які чекають від нас рішення про запровадження гуманного ставлення до тварин, вони чекають цілий день, не доведіть до абсурду цю ситуацію.

Шановні колеги! Поправка 123, в якій написано, що враховано частково, насправді не враховано. Мова йде про що? Про те, що оператори зовнішніх інженерних мереж зобов'язані формувати і підтримувати в наявності обмінний фонд будинкових вузлів обліку. Зараз так, як врахували автори, тобто комітет, це все право… це не право, а цей обов'язок лягає на споживача. Мало того, сьогодні ми чудово розуміємо, що монополіст включає через НКРЕКП, включає вартість цього лічильника у тариф. І, відповідний лист з "Київенерго" також я получив. Тому, я пропоную підтримати цю поправку в тій редакції, яку я пропонував і дати можливість зробити так, щоб саме монополіст оплачував всі абсолютно витрати інженерних мереж на обслуговування і заміну будинкових вузлів обліку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я даю ще одну хвилину, щоб ви ще одну правку ви озвучили. Добре. 123 правка, комітет врахував її частково, Дерев'янко хоче, щоб її врахували повністю. Хто підтримує пропозиції Дерев'янка, щоб її врахувати повністю, прошу проголосувати, комітет цього не підтримує. Прошу проголосувати.

Шановні колеги! Я так розумію, що сьогодні вже склався такий консенсус, де інтереси постачальників-монополістів будуть вищі чим інтереси споживачів, насправді. Але хочу звернути вашу увагу на поправку 228, де мова йде про те, що цим законом впроваджуються фінансові санкції за порушення законодавства у сфері комерційного та розподільного обліку комунальних послуг – це перше. І друге, що цими статтями пропонується, щоб справи про правопорушення у сфері комерційного обліку здійснювалося і покладалось на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах метрологічного нагляду. Тобто мова йде про те, що всі спірні питання, штрафи і все інше буде вирішуватись не в судовому порядку як звичайно, а буде вирішуватись центральним органом виконавчої влади, що насправді є неприпустимим. Андрій Володимирович, я прошу вашої увагу, тому я не впевнений, що наші колеги розуміють чи не розуміють, що було під 228 поправкою проголосовано. Я прошу вас 228 поправку поставити на підтвердження, щоб було зрозуміло, що ми хочемо, щоб ці всі спори розглядало міністерство, центральний орган виконавчої влади, чи ми хочемо, щоб всі спори і фінансові санкції все-таки… Дякую. Хочу вас поінформувати, що 228 поправка вже була підтверджена… вже була підтверджена. Колеги, я ще раз вас прошу не доведіть до абсурду ситуацію, не зривайте роботу Верховної Ради України це просто намагання зірвати роботу.

дотримувати Регламенту Верховної Ради України, я як парламертар, обраний народом України, маю право зробити все можливе, щоб висловити, на мою думку, проблему якраз, власне кажучи, народу України, не олігархічної більшості цієї Верховної Ради, а те, що людям потрібно. І я буду наполягати на своїх поправках, і я буду наполягати на збивання інших поправок, які абсолютно незаконні і антинародні. Чому? Тому що цей закон покладає відповідальність за встановлення будинкових вузлів обліку на споживача, не на оператора, не на постачальника олігархічного, а на споживача. І коли хтось маніпулює і розказує, що нічого немає безкоштовного, то ніхто не каже, що є щось безкоштовне. От тільки питання полягає в тому, що люди просто фізично цього не будуть робити. А оператори такі як Ахметов "Київенерго" буде отримувати над прибутки як сьогодні за рахунок завищених нормативів. А буде красти будинкові вузли обліку, як сьогодні відбувається. Тому прошу, будь ласка, підтвердити мою поправку, проголосувати, щоб поставити на, власне кажучи, на оператора відповідальність за встановлення… Я ставлю на підтвердження поправку 26 народного депутата Левченка. Комітет її відхилив, комітет її не підтримує. Хто підтримує 26 поправку, прошу проголосувати. За-86 Рішення не прийнято. Наступна, Левченко. Включіть мікрофон. Поправка номер 58 стосується того, щоби прибрати обов'язок споживачів відшкодовувати витрати олігархічних операторів за встановлення будинкових вузлів обліку. звертаю увагу, я звертаюсь зараз до всіх наших слухачів і глядачів, тому що, напевно, не буде можливості у мене це висловити після голосування. По результатам розгляду абсолютно антинародних поправок, які тут розглядалися, які були підтверджені, я закликаю людей зрозуміти, хто це сьогодні проштовхує. За це голосує: БПП, "Народний фронт", "Самопоміч", Партія регіонів у вигляді "Опозиційного блоку" та "Відродження" і найнародніша нібито фракція Радикальної партії, оце ті люди, які сьогодні проштовхують абсолютно антинародні рішення, які на кожного українця покладуть додатковий тягар – встановлення додаткових вузлів обліку. Майте на увазі, люди добрі, звертайтеся до своїх депутатів, питайте їх, чому вони за таке голосують, чому вони Ахметову і Фірташу дають надприбутки, чому таке відбувається в цій Верховній Раді? Прошу підтвердити мою поправку. Яка правка, Юрій? Яка правка? 58-а, 58 правка. Репліку, була в образливому тоні згадана фракція, так чи ні? Так, давайте репліки – в кінці, я дам в кінці репліку. Бо, колеги... Заспокойтесь, я дам, Вадим, я дам. 58 правка, ставлю 58 правку народного депутата Левченка. Комітет її не підтримує. Хто підтримує 58 правку, прошу проголосувати.

Стосується так само питання того, що на споживачів покладають обов'язок відшкодовувати витрати олігархічних операторів. Я як київський мажоритарник, який щодня спілкується з виборцями в Києві, доповідаю доповідаю цій залі, якщо хтось взагалі слухає це. Що, наприклад, в Києві є такий монополіст-постачальник "Київенерго", власник – Ринат Ахметов. До речі, "Опоблок" сьогодні це все проштовхує, кнопкодавить. Так от "Київенерго" сам навмисно організовує банди тітушок, які викрадають у людей будинкові вузли обліку, теплолічильники для того, щоб люди сплачували за завищеними нормативами. Ви зараз, більшість, проштовхуєте закон, який потім буде покладати саме на споживачів відповідальність за встановлення цього теплолічильника. Вони це ніколи, люди, не зроблять і будуть сплачувати за завищеними нормативами, як зараз роблять більшість киян. До чого ви призводите? Як ви можете такі речі взагалі голосувати? Закликаю підтримати мою поправку і припинити такі намагання проштовхнути ці речі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 65 народного депутата Левченка. 66! Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Комітет проти.

93 поправка. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Поправка стосується того самого питання. Власне кажучи, весь законопроект стосується цього питання, щоби покласти саме на звичайних українців на 90 відсотків населення, народу потреби покривати витрати монополістів-постачальників олігархічних. Поправка пропонується виключити. Я звертаю увагу всіх наших глядачів і слухачів, що цей закон проштовхується кнопкодавством. У мене в руках зараз запис, на планшеті відеозапис, як одіозний регіонал Антон Яценко кнопкодавить за п'ятьох людей. Це відео зафіксовано. І це так зараз проштовхується закон. Я звертаюся до так званих опозиційних фракцій, які нібито борються за благо народу. Ви що, хочете сказати своїм виборцям, що позитивні законопроекти проштовхуються кнопкодавством регіоналів? Ви хочете, щоб вас… хтось

93 правка, я ставлю на голосування 93 правку Левченка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

За-73 Рішення не прийнято. Колеги, і я хочу ще раз нагадати всьому залу. У нас після того стоять: Закон України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей, стоїть гуманне ставлення до тварин. Я прошу до більш ефективної роботи, колеги. Наступна, Левченко. Майте повагу до інших авторів. Будь ласка. 17:20:32 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. увагу притомних народних депутатів, які тут все ж таки є, в цій залі, їх не багато, але вони є, наших телеглядачів і радіослухачів, що цей проект закону, ним формується підґрунтя для можливості розподіляти, а точніше оплачувати за рахунок споживачів втрати води та теплової енергії під час аварії, поривів тощо. Хоча це має бути, однозначно, за рахунок постачальника послуг. На споживача покладаються витрати за встановлення пристроїв обліку, їхню повірку тощо. Так, споживач має оплачувати внески на встановлення та обслуговування приладів комерційного обліку навіть, якщо він має автономну систему опалення та водопостачання! Тобто, коли взагалі не користується послугами постачальника. Такі речі, очевидно, є абсолютною маячнею і спрямовані до подальшого збагачення олігархічної клептократії, яка сьогодні при владі. Я закликаю підтримати мою поправку, яка спрямована на прибирання цих норм і прошу її проголосувати. Дякую. Ставлю 131 поправку на голосування Левченка, комітет її відхилив. Хто підтримує 131 поправку, прошу проголосувати. Комітет проти. Будь ласка. Давайте, ми закінчимо Левченка правки, потім вам дам слово. Я закінчу Левченка правки, потім вам дам слово. Будь ласка, Левченко, наступна поправка. Я звертаю увагу окремо, що більше того, цей законопроект на індивідуальному лічильнику теплової енергії, якщо показник буде менший за певний установлений мінімум норми використання, який буде розрахований по якійсь методиці, яка буде прийнята як підзаконний акт Кабміном, то споживач має оплачувати саме використання такої норми, а не фактично отримає. Тобто використав менше – а платити буде по нормі, яка завищена. Або взагалі навіть якщо взагалі не отримав жодної послуги, наприклад, аварія чи невчасне підключення в опалювальний сезон, так само він буде змушений платити по нормі. Тобто лічильники взагалі як такі, суть їхній втрачається. Також якщо хтось із мешканців встановить спеціальний якийсь дивний лічильник, який неправильно рахує кількість води, підлаштований такий лічильник, то оплачувати за це будуть сусіди цього мешканця, цього громадянина. От що прописується в цьому законопроекті. Він на всьому рівні абсолютно корупційний, спрямований на збагачення

Хто підтримує поправку 253 Левченка, прошу проголосувати. Комітет проти.

Пане Юрію, скажіть, скільки ще правок? на поставлення низки правок на підтвердження. Це два виступи. Зараз одна моя правка і ще дві хвилини на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коротко вашу правку першу. ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Значить, моя поправка, 269 поправка стосується також щодо питання виключення обов'язку споживачів сплачувати витрати на обладнання будівлі будинковими вузлами обліку, понесених операторами зовнішніх інженерних мереж. Як і весь цей закон, ці норми є абсолютно незаконними. Насправді, на мою думку, вони порушують Конституцію, тому що вони скорочують права і погіршують соціальний стан переважної більшості населення України. І я закликаю цю поправку підтримати і скасувати ці антинародні норми. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 269 поправку Левченка. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Комітет – проти.

В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Я знаю і "Батьківщина" знає, що там стоять люди, які захищають тварин. Але для нас в тому числі головне і підтримати їхній законопроект, і головне, щоб люди не стали як тваринами, щоб їх не викинули за борги, за ті, які будуть безпосередньо витрати покладені на людей. Тому я хочу поставити 55, 77 і 126 правку, закликати ще раз одуматись і не голосувати точно антилюдський законопроект і підтримати тих людей наступним законопроектом щодо захисту тварин. Дякую. Це на підтвердження, так? Три на підтвердження: 55-а, 77-а і 126-а. Я правильно..? Вадим, так само на підтвердження ще поставить Левченко і всіх разом поставлю, добре? Отже, коли прошу змобілізуватись, зараз буде на підтвердження голосування і після того ми переходимо до голосування закону. (Шум у залі) Я дам, скажу. Зараз буде ще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 Будь ласка, займаємо робочі місця, заходимо в зал. Отже, колеги, я ставлю на підтвердження поправку 55 народного депутата Сташука. Комітет її підтримав і комітет просить народних депутатів її підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-202 Добре. Поставлю ще раз. Колеги, ставлю на голосування пропозицію повернутись до правки 55. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати, голосуємо.

236 – за. Рішення прийняте. 77 правка на підтвердження. Комітет її підтримав і комітет просить, щоб ми її підтримали. Прошу проголосувати, прошу підтримати 77 правку. Прошу підтримати. правку. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати. 227 – за. Рішення прийняте. І 126 правка. Прошу проголосувати, прошу підтримати 126 правку. Комітет її підтримав і комітет просить її підтримати. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо. Прошу підтримати. 17:29:12 За-235 235 – за. Рішення прийняте. Тепер, колеги, увага! Зараз останні поправки на підтвердження Левченка і після того переходимо до прийняття рішення. За дві хвилини… за дві-три хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Я прошу всіх змобілізуватись і зайти в зал. будь ласка, Левченко включіть мікрофон. 17:29:30 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223-й округ, місто Київ. Я хотів би зараз поставити на підтвердження низку поправок і обґрунтувати чому взагалі їх на підтвердження, чому проти закону. Поправка 11, 12, 13, 14, 19, 31, 32. Прошу, будь ласка, ці поправки поставити на підтвердження. І тепер я обґрунтовую, чому їх поставити на підтвердження. Цей закон є злочинний, цей закон хоче покласти на переважну переважну більшість громадян України обов'язок платити за встановлення, зокрема, теплових лічильників. Замість того, щоб це робили олігархічні постачальники-монополісти, як наприклад, "Київенерго" в Києві, хочуть зробити, щоб це робили звичайні українці, які сьогодні і так ледь-ледь зводять кінці з кінцями.

Зараз я поставлю на підтвердження шість правок, а потім - закон в цілому. Я прошу всіх приготуватися до голосування, і ми переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, я ставлю на підтвердження правку №12. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Наступна поправка 13. Я ставлю на голосування поправку 13 на підтвердження. Прошу проголосувати, прошу підтвердити. Комітет просить підтримати. Колеги, я можу дати слово всім фракціям, но ми більше нічого не зможемо прийняти. Добре, представник комітету, прокоментуйте хвилину, будь ласка. 17:32:15 СТАШУК В.Ф. Шановні колеги, треба припиняти цей театр абсурду, ми проголосували ключові правки, які мають вирішальне значення, ці правки включають всі питання, які по п'ятому колу намагаються нас примусити голосувати. Це по-перше. По-друге, іще раз для борців за права людей, я розумію, що тут є пугала якісь там, олігархи і таке інше. Ну нагадаю, що, мабуть, голова представництва Євросоюзу Хьюг Мінгареллі менше всіх бореться за права "Київенерго", сьогодні він звернувся до парламенту з тим, щоб ми підтримати цей проект. Припиніть бавитись, кричати оцими фразами, ми проголосували всі правки, які необхідні для ухвалення закону в цілому і треба ставити голосувати в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, прошу приготуватись, правки і ми переходимо до голосування в цілому. Якщо ми будемо менше говорити, а більше голосувати, тим швидше ми прийдемо до рішення. Отже, ставлю на підтвердження 13 поправку, комітет її врахував, комітет просить підтримати 13 правку. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати. За-239 Рішення прийняте. 14 правка. Комітет її підтримав. Прошу проголосувати, прошу підтримати, 14 правку підтримаємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Комітет її врахував і комітет просить всіх її підтримати. За-238 Рішення прийняте. Наступна. 19-а. Вона була… 19-у ми вже голосували, відпадає, голосували 19-у. Голосували. Тепер 31-а і 32-а. Ставлю на підтвердження поправку 31-у. 31 поправка відхилена. Хто підтримує

остання правка, приготувалися, 32 на підтвердження. Комітет просить її підтримати. Прошу всіх змобілізуватися і прошу Я прошу підтримати 32 поправку і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, це остання правка, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. За-239 Колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття закону. Зараз репліка одна хвилина, було згадано в образливому плані. Кому дати? Бабак, Олені Бабак, як автору законопроекту, заключне слово і хвилина – Зубко заключне слово. Два виступи і голосування. Але дуже коротко, бо люди чекають закону. Будь ласка, Олена Бабак. Було згадано "Об'єднання "Самопоміч" як тих, хто підтримує олігархат. А я вам скажу так, що найбільша підтримка олігархату – це нормативи, які сьогодні використовуються в житлово-комунальному господарстві. якраз користуються, ці олігархи, тим, що ми платимо за те, чого не споживаємо. Цим законом ми запроваджуємо облік і облік по будинковий, і якщо в одному будинку є лад, якщо там нічого не тече, якщо люди утеплилися, скинулися грошима на свій будинок, то вони не повинні платити за втрати

Закон набуває чинності з дня наступного за його оприлюдненням, оснащені вузлами комерційного обліку будинків, що на день набрання чинності цим законом були приєднані до зовнішніх мереж і не були оснащені такими вузлами обліку або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності цим законом вийшли з ладу, секунд. БАБАК А.В. Тобто це повноваження оператора зовнішніх мереж встановити облік теплової енергії протягом року з дня набрання чинності цим законом, гарячої питної води – протягом одного року, а для житлових будівель – протягом двох років, це його повноваження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Одна хвилини теж репліка, була згадана так само Радикальна партія. Одна хвилина, 30 секунд, Олег Валерійович, давайте коротко, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Андрій Володимирович, Радикальну партію неможливо образити, ми нікому не дозволимо нас ображать. Але у нас є питання до представників уряду для того, щоб ми наша фракція визначилася як голосувати. Я хочу, щоб ви під стенограму сказали, щоб всі українці почули, хто платить за встановлення лічильників обліку тепла? Хто платить за обладнання будинковими вузлами обліку? Люди-споживачі, чи ті хто постачає ці послуги? Одне питання. І друге питання: після прийняття цього закону, чи призведе це до зниження вартості тарифів і комунальних послуг? І 30 секунд Геннадій Зубко і голосуємо. Будь ласка, Геннадій Зубко. 17:38:19 ЗУБКО Г.Г. Шановні народні депутати! Я хотів би подякувати за це запитання тому що міфів дуже багато. Ще раз наголошую, за встановлення лічильників повинен платити той хто надає послугу. Нам потрібно чітко перестати перекладати відповідальність безгосподарності на комунальних підприємств на споживача, яке зараз нормативно списується на кожну українську родину. Друге і важливе питання. Для нас дуже важливо, щоб ми зменшили споживання. Зменшити споживання можливо тільки тоді, коли ми управляємо, а управляти можливо тільки, коли ми обліковуємо і саме цей крок дозволить обліковувати і зменшувати споживання, і робити заходи, що дають можливість зменшити споживання до 50 відсотків. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до прийняття рішення, колеги. І я ставлю на голосування проект Закону про комерційний облік комунальних послуг (номер 4901) в повторному другому читанні та в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-238 Закон прийнято. Вітаю авторів це був дуже важкий закон, дуже важке обговорення і я колеги вам зараз прошу, прошу вас. Увага, колеги… Колеги, я прошу залишатися на місцях. Колеги, прошу зараз… дивіться у мене така дилема є, є заява від двох фракцій на перерву і зараз у нас є час розглянути про гуманне ставлення до тварин. Я хочу сказати… Я виконую вимогу… які фракції вимагають? "Батьківщина" і "Самопоміч", ви вимагаєте. Так. Добре, хто буде виступати? Зубач, прошу дуже коротко. Дуже коротко, будь ласка. Зубач, до трибуни. Шановні колеги! Більше року триває сміттєва блокада міста Львова. Четвертий день триває голодування голови фракції "Об'єднання "Самопоміч", Олега Березюка, віце-спікера, Оксани Сироїд… Четвертий день триває голодування голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олега Березюка, віце-спікера Оксани Сироїд, народного депутата Пастуха. Я розумію, що вас це влаштовує, для вас нормально, парламент проявляє високу працездатність, коаліція разом з "Опозиційним блоком" голосує зміни до бюджету, відбувається розпил бюджетних коштів, для вас це окей. Але для українського народу і для міста Львова, для найбільшого україномовного міста світу не все окей, є проблема. Тому я просив би вас послухати. Колеги, більше року тому було закрито Грибовицьке сміттєзвалище. Рішенням суду, за поданням прокуратури, воно було закрите, вивозити сміття не має. Більше року міська влада Львова знаходила вихід із ситуації, домовляючись з іншими громадами. Що ж робила центральна влада? повертає сміттєвози, які мають всі документи, забороняє, дає усні вказівки громадам, містам приймати в місті сміття. Реалізовується план, спецоперація "Львівське сміття", завданням якого є, щоби місто Львів було засипане сміттям і потім звинуватити в тому "Самопоміч" і звинуватити в тому лідера "Самопомочі" Андрія Садового. Не вийде! Вчора у Львові, довожу до вашого відома, була делегація на чолі з віце-прем'єром Зубком, результатів – нуль. Доручення Прем'єр-міністра не виконується. Львів'яни назвали цю поїздку найдорожчою прес-конференцією в історії України, коли спеціально ганявся літак до Львова, результатів ніяких. Сьогодні ми побачили лист голови обласної адміністрації пана Синютки. Цей лист я називаю "явка з повинною". Тому що там написано, що губернатор готовий вивезти це сміття, але ставить певні умови. Які ж це мови? Це є триста мільйонів гривень на рік, це є комунальне підприємство, яке має бути передано у власність, це є земельні ділянки. Шановні колеги, так поводяться терористи, які беруть в заручники громадян і потім для того, щоб їх звільнити, вимагають гроші і майно. (Шум в шановні колеги, шановні владоможці, політика ультиматумів і шантажу не буде діяти до мі ста Львова. Це є місто вільних людей... 30 секунд, завершіть, будь ласка. ЗУБАЧ Л.Л. Це є місто вільних людей і, повірте мені, місто Львів і львів'яни знайдуть шлях себе захистити. А ви, шановні колеги, замість того, щоб свистіти, ви подумайте, за вашим спинами вже є подих диктатури і така сама ситуація може бути завтра в містах, в тих мажоритарних округах, які ви представляєте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я ставлю на голосування зараз пропозицію, щоб ми перейшли до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин. Ми це обіцяли з самого ранку. Давайте це зробимо і виконаємо. Отже, колеги, прошу зайняти всіх робочі місця, прошу приготуватись до голосування. І я прошу підтримати пропозицію, щоб зараз ми перейшли до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин) (5119-1). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-226 Рішення прийняте. Тепер, колеги, я прошу вас… це є друге читання, запрошую до доповіді Дзюблика Павла Володимировича, голову підкомітету. Будь ласка. Я продовжу на 15 хвилин і вже про це повідомляю. Будь ласка, коротку доповідь, щоб ми швидко перейшли. Будь ласка. 17:45:44 ДЗЮБЛИК П.В. Доброго дня, шановні колеги. Павло Дзюблик, 66 виборчий округ. Якщо з вашого дозволу, до попереднього виступаючого, вам вдалася операція "львівське сміття", тому що львівське сміття досягло безпосередньо і Древлянського заповідника, і чорнобильської зони, і всіх інших об'єктів по всій Україні. Так що ця операція вам вдалась. стосовно законопроекту. Хотів би, в першу чергу звернутися до всіх зоозахисників. Шановні зоозахисники, на жаль, цей законопроект не вирішить тих питань, про які і за які ви стоїте під стінами парламенту. Між першим і другим читанням до законопроекту надійшло 88 правок депутатів, із цих 88 30… 32 – не враховані в переважній більшості тому, що були порушення статті 116 Регламенту Верховної Ради, і вони не стосувалися тих статей, які були порушені в основному законі. Далі що стосується правок, які знову ж таки були порушені, норми статті 116 Регламенту. Але комітет їх прийняв і просить підтримати знову ж таки всіх присутніх, це 45, 46, 47, 48, 49, 50 і 51-а. Тому що без внесення і без прийняття цих поправок законопроект взагалі працювати не буде. Якщо коротко, є узагальнюючий висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради, що законопроект може бути внесений на розгляд Верховної Ради тільки за умови врахувань зауважень Головного юридичного управління, які знову ж таки на чотирьох, на чотирьох сторінках. Тобто є проблематика. Але ми все-таки пропонуємо підтримати даний законопроект до другого читання в цілому як закон з техніко-юридичними правками, які є… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я можу пройтись зараз по всім авторам, а, можливо, я просто спитаю, хто наполягає на правках? Можу, так? Олена Сотник, Семенуха, Яценко? Тоді, з вашого дозволу, я надам тим, хто наполягає, добре? Тоді спочатку Яценко, будь ласка.

ситуацію з усіма живодьорами, садистами, які сьогодні фривольно себя відчувають в Украине. І є технічна річ, ми її узгодили з паном Немировським, автором законопроекту, що там максимальне покарання, технічна помилка в законопроекті, не 5 років, а 6 років. Це дуже важливо, щоб цей злочин став не середньої тяжкості, а тяжким злочином. Тоді можна буде для цих людей обирати міру покарання – тримання під вартою. Тому для стенограми це кажу. Прошу підтримати всіх колег. Дякую. Дякую. Чим менше буде виступів, тим більше шанс закон прийняти. Чим більше виступів, тим менше буде шансів. Тому я прошу дуже коротко і лаконічно. Семенуха. Включіть мікрофон Семенусі. Правка 19 і 21-а. Хоча ви знаєте, колеги, дуже дивно, якщо не сказати, цинічно виглядає розгляд Закону про жорстоке поводження з тваринами на фоні цинічного поводження з львів'янами. Але по суті правки. На сьогодні жорстоке поводження з тваринами допускають не лише окремі громадяни, але в першу чергу, можливо, і посадові особи комунальних підприємств, які і покликані регулювати питання безпритульності тварин. Замість проведення біостерилізації безпритульних тварин гуманними методами вони вдаються до евтаназії, умертвіння тварин. Навіть тих, які не проявляють жодних ознак агресії і є безпечними для жителів. Тому моя поправка пропонує регулювати чисельність безпритульних тварин виключно методами біостерилізації, з подальшою вакцинацією тварин проти сказу клюксуванням та повернення до ареалу перебування. А методи евтаназії для регулювання чисельності у разі прийняття поправки будуть допустимі виключно в тому випадку, коли тварини створюють реальну загрозу. Тому прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 19-а. Отже, я ставлю на голосування 19 правку Семенухи, комітет її відхилив. Хто підтримує правку Семенухи, прошу проголосувати. Голосуємо.

За-151 Не підтримана правка. Наступна, Семенуха. 17:51:16 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги, запровадження гуманного ставлення до тварин передбачає не лише заборону вчиняти щодо тварин певні жорстокі дії, це ще й створення сприятливих умов для їх існування. Правка пропонує запровадити поняття "опіки безпритульних тварин". Органи місцевого самоврядування в такому випадку вестимуть облік осіб, які здійснюватимуть опіку. Такі особи свідомо братимуть на себе обов'язки забезпечувати опікуваних ними тварин їжею та водою, забезпечувати щорічну вакцинацію та своєчасне надання хворій тварині ветеринарної допомоги. Фактично правка створює превентивну функцію, бо саме безпритульні тварини – це головні жертви догхантерів, адже вони найбільш беззахисні. Тому запровадження такої правки знизить в принципі явище жорстокого поводження з тваринами. Дякую. Прошу підтримати.

Я ставлю на голосування 35 правку народного депутата Семенухи. Хто підтримує цю правку, комітет її відхилив, прошу проголосувати.

52 правка. Шановні колеги, на сьогодні чинний Кодекс про адміністративні правопорушення не передбачає можливості тимчасового вилучення тварини до прийняття судом відповідного рішення. Правка пропонує доповнити кодекс новою статтею, яка врегулюватиме цю процедуру тимчасово вилучення тварини у разі наявності у співробітників Нацполіції відповідних підстав вважати, що власником тварини вчинено порушення, яке передбачено 89 статтею, тобто жорстоке поводження та наявності підстав вважати, що подальше перебування тварини у власника створює загрозу для її життя чи здоров'я. Тому до набрання законної сили рішення суду пропонується, що така тварина тимчасово вилучатиметься відповідним працівником Національної поліції та передаватиметься у притулок для тварин або відповідним зоозахисним громадським організаціям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 52 правка Семенухи, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу проголосувати. За-139 Рішення не прийняте. Наступна правка, Семенуха. Правка номер 60. Не наполягаючи, в принципі, на суті правки, хочу висловити низку суттєвих зауважень, які ставлять, в принципі, про доцільність прийняття саме в тій редакцій, яка підготовлена в другому читанні. Мова йде про те, що законопроект закладає конкуренцію норм, які по-різному регулюватимуть одну й ту саму проблему. Зокрема, в статті 89 Кодексу про адміністративні правопорушення пропонується запровадити адміністративну відповідальність. У цьому випадку оновлена частина цієї 80 статті конкуруватиме з такою статтею 154 при цьому розмір штрафних санкцій запропонований законопроектом по одному й тому самому випадку в різних статтях буде різний. Очевидно, це буде створювати додаткові корупційні ризики. Тому в даному випадку це не є припустимо. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні? Ні. Всі ваші правки, так? Так. Зараз ще 34 правка, Рябчин, потім Сотник. Будь ласка. Рябчин. Олексій Рябчин фракція "Батьківщина" Донеччина. Колеги, в мене 34 каже про те, щоб заборонити і ввести адміністративну відповідальність за жебракування з тваринами. Ми бачимо дуже багато із-за тої бідності, яка є зараз в населення, непросто жебракування, яке не є адміністративним правопорушенням, однак жорстоке поводження з тваринами під

і новій, і реформованій, і недореформованій, вона повинна більш гуманно ставитися до наших тварин і виконувати свої обов'язки більш сумлінно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування 34 правку народного депутата Рябчина. Комітет її відхилив. Хто підтримує поправку, прошу проголосувати. Комітет проти. 95-за. Рішення неприйняте. І все, лишилися тільки правки Сотник Олени. Будь ласка, включіть мікрофон. Я дуже дякую. Буду виступати дуже коротко не буду наполягати на голосуванні поправок, щоб не затягувати час. Але, я хочу зазначити, що комітет дещо вибірково все ж таки підійшов. Ви врахували частину поправок, які є, суперечать 116 статті Регламенту, а інші поправки, які б внесли хоча б якусь системність в цей закон, хоча і теж подані з порушенням 116 статті, ви не враховуєте. Це трошки подвійні стандарти. Але є інша проблема. Непросто так наше юридичне управління зазначило певні зауваження. Насправді, ми зараз приймемо цей закон, бо його дуже чекає громадськість, але він не запрацює, бо немає інституту конфіскації, бо немає чітких повноважень, бо непередбачено експертиз, непередбачено як будуть збиратися докази. Я вже не кажу про те, що неможливо з голосу давати таку, як ви кажете, технічну правку про те, що на один рік ми збільшуємо відповідальність.

І я вважаю, що, якщо законопроект, поданий до першого читання, був не досконалим, ми не могли його доопрацювати належним чином, про це треба чесно говорити громадськості і бути готовими до того, що нам доведеться все одно цей закон наново переписувати, бо цей закон не буде працювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, колеги, зараз остання правка Писаренко і переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця через хвилину-дві ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Писаренко, 1 хвилина. 17:57:57 ПИСАРЕНКО В.В. Дякую, Андрій Володимирович! Шановні колеги! Перш за все, це дуже добре, що ми розглядаємо цей законопроект, хочу подякувати і авторам, і комітету, більшість моїх поправок було враховано. Але хочу сказати про одну поправку, вважаю вона є надважливою і прошу підтримати, все ж таки її проголосувати і включити до тіла закону. Про що йдеться мова? Це 45 поправка, Андрій Володимирович, це редагування статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення. Про що йдеться мова? Я думаю, що до вас неодноразово приходили люди і скаржилися на ситуацію, коли не завжди нормально поводять себе їх сусіди і заводять 20-30 котів, підбирають собак на вулицях і в одній квартирі у сусіда може проживати там десятки собак, це не завжди іноді навіть психічно здорові люди, але в цьому випадку іноді є проблемою застосувати якихось заходів. Тому моя 45 поправка дозволяє покращити питання боротьби з цією проблемою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на голосування 45 поправку Писаренка. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, комітет її відхилив, прошу проголосувати.

За-152 Рішення не прийняте. І, колеги, переходимо до прийняття закону. Прошу всіх приготуватися до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин (№ 5119-а) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-257 Закон прийнятий. Тепер, колеги, увага, до мене є звернення від кількох фракцій, щоб ми зараз ще встигли розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей. Він стоїть через один і тому я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду цього питання. Отже, хто підтримує пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей (6548) прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Хто підтримує, щоб ми зараз розглянули, прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. За-164 Немає волі залу переходити до розгляду, колеги. На жаль, немає волі залу… так, колеги, вибачте, я поставлю, 161 голос. Я прошу показати по фракціям, по фракціям, будь ласка, немає політичної волі.

Я можу ще раз поставити, я ще раз ставлю пропозицію, щоб ми зараз перейшли до розгляду 6548. Хто підтримує прошу проголосувати, це є перенесення питання, не включення в порядок денний, а перенесення. Хто за те, щоб зараз ми його розглянули, прошу проголосувати, прошу підтримати, прошу голосувати.

За-199 Колеги, немає політичної волі на перенесення цього законопроекту, на жаль, але ми і так провели дуже важкий, напружений, але результативний день. Всіх вітаю з тим днем. І вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10-й годині запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи.